Продължаваме пленарното заседание, уважаеми колеги. Моля квесторите да поканят народните представители в залата. За изказване има думата народният представител Волен Сидеров.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 без да му прави лингвистичен анализ. Би могъл да бъде написан много по-добре, но това е един отчетен доклад, и то за период, в който ние нямаме представител в изпълнителната власт. Аз лично ще се въздържа и ще обясня защо се въздържам. Както стана вече дума, от много години се занимавам с тази тема, но съм се убедил в нещо много ясно – политиката е поле за действия, политиката не е литературен кръжок, не е интелектуален кръжец, в който да дебатираме, да си поднасяме остроумия и всичко да остава на същото ниво. Тук беше отбелязано преди почивката, че така наречената „интеграция на ромите“ не постигнала почти нищо. С констатации нещата не могат да се решат. Констатации няма смисъл да се правят от тази трибуна, а има смисъл да се обединим, включително и партиите, които са в опозиция, около това какво може да се свърши. Ние, „Обединените патриоти“, не разделяме българските граждани по етнос или по религия – това е категорично виждане, което съм спазвал винаги, въпреки необоснованите нападки, които съм получавал. Сега е точно моментът, в който да покажем, че ние сме точно такива – не разделяме българските граждани. За мен дори е странно да се говори за Национална стратегия за интегриране на ромите. Защо не се говори за Национална стратегия за интегриране на арменците, евреите или други етнически групи? Защо точно такава Стратегия има? Тя се поддържа, беше поддържана от международни организации и поначало този въпрос у нас се тика към публичност –от външни фактори винаги. Целта за мен е била ясна през годините, но това е теоретичен въпрос – да се разбива българското общество, да се удря неговата идентичност и България да бъде една слаба, подчинена и колонизирана държава. Патриотичната партия, надявам се вече в България всички партии да станат патриотични, ние сме били точно за обратното – България да бъде добре поставена, силна, с добра икономика, с с еднакъв стандарт и еднакъв държавен подход към всички граждани. Ето тук е ключът към темата, която днес обсъждаме. Ние не можем да решим въпроси на народопсихологията, на етническите характеристики на една или друга група, но казваме ясно: всички граждани на България са пълноправни граждани. Не е коректно, даже конституционно не е редно, да отделяме част от тях и да казваме: сега ще започнем да правим стратегии и да се грижим за тази За какво сме ние, Патриотите? Ако законът се прилага както трябва, той не се прилагаше през годините назад, в които – тук са партии, които са управлявали, но няма да се връщам на това, не е това въпросът, въпросът е напред какво може да се направи – ако законът се прилага, ако Конституцията се спазва, в нея пише, че основното образование е задължително, но това не се изисква. Ако държавата на всичките си нива е на мястото си и изисква от всеки един гражданин – не говоря за общности, защото това е грешно, некоректно поначало – всеки един гражданин, родителите да са длъжни да изпълнят Конституцията, детето им да завърши поне основно образование. Иначе този, който не го направи, е нарушител на Конституцията. Когато имаш нарушение на закона, трябва да има санкция. Който не си плаща данъците, тока, водата и всички останали задължения, трябва да има санкции. Който построи незаконна постройка, трябва да има санкции. Това не е дискриминация, това е спазване – равенство, върховенство на закона. Например ако искам да си построя къща на площад „Свети Александър Невски“, няма да ми позволят. Но в България има хиляди, хиляди, може би десетки хиляди постройки, които са незаконни. Защо са били допуснати – няма да се връщаме. Въпросът е занапред какво може да се направи. И тук вече мога да Ви кажа, че имам надежда, тъй като „Обединени патриоти“ са във властта – тук стои човекът, който може да действа практически по този въпрос. Разбира се, ако бъде оставен да действа, ако не го занимават с несъществени въпроси, с измислени скандали и прочее, и прочее, други медийни манипулации. Аз съм сигурен, че вицепремиерът Симеонов ще направи каквото трябва, тъй като това е в неговия ресор. Докладът е до 2016 г., сега сме 2017 г. и ние ще видим с очите си, че могат да се случват нещата в тази посока, без, разбира се, никаква дискриминация, без никакви двойни стандарти – просто законът да се прилага за всички. Това е човекът, който ще го направи. И оттук вече трябва да сме спокойни, че следващият доклад, който може да бъде написан и по-добре, ще помагам в това отношение, литературно, ще отрази доста по-голям напредък от досегашния. Досега управляващите партии и управляващите правителства се въздържаха, да го кажа меко, дипломатично, да прилагат еднакво закона към всички в България. Какви съображения са имали – беше казано тук от някои колеги. Това повече не трябва да се повтаря. В това е смисълът и надеждата, че ще се получи общество, в което няма да има групи, които да са извън обществото, които да са извън цивилизационния модел, които да са извън правилата на живеене в една държава. Гаранцията е нашето участие във властта – именно затова сме се наели с тази отговорност, именно за това понасяме и негативите на тази отговорност. И сега, въпреки че може би изглежда нелогично, моите колеги ще подкрепят Доклада, защото този Доклад е част от дейността на правителството. Правителството е правителство, в което ние участваме и ще продължим да бъдем там стимулът нещата да се случват. Политиката е практика, поле на действия. С това ще завърша, и

Моето изказване е предизвикано от един от патриотите, който с пещерен анти комунизъм обясняваше как циганите са станали от 100 хиляди на 600 хиляди. Все едно, че Българската комунистическа партия е влизала в къщите е и създавала циганчета. Това просто е смешно. Аз съм от град Пазарджик, където има доста голямо циганско население, обаче съм работил и си спомням как беше при социализма.

Второ, всички от циганите се издирваха и се настаняваха на работа, това беше разликата. Тогава имаше държава, която следваше законите и се изпълняваха. Затова нямаше толкова циганска престъпност, защото циганската престъпност се явява социално-икономическа последица, защото това са хора, които, голяма част от тях, са с по-ниско образование, с по-ниска квалификация, освен това имаше ГУСВ, когато създаваше в своите редове хора, които получаваха професии заварчици, зидари, мазачи и така нататък, и намираха работни места. ГУСВ го няма, в момента държавата я няма да прилага нашата Конституция и законите, че задължително трябва да се ходи на училище, и затова мен е необходимо, академик Сендов постави въпроса за създаване на образователно трудови войски, защото действително задължително е основното образование, и когато не ходиш на училище, трябва да има санкции. Основата на всички тези проблеми с циганите е, че те нямат съответната подготовка като образование и като занаяти, и като професии.

това е друг въпрос, но има и друго мнение, което понеже сте демократи, трябва да го изслушате. При всички случаи на тези хора трябва да им се даде образование и професия, което може да стане с възстановяване и функциите на ГУСВ и възстановяване на тези трудово-образователни войски. Такова предложение ще постъпи сигурно и до министъра на отбраната, защото ГУСВ в момента е към Регионалното министерство, а трябва да премине към Министерството на отбраната и тогава тази идея спокойно може да се реализира. Това е единият от изходите да бъдат адаптирани към българското общество. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Паунов. Реплики има ли? Реплики има ли? Реплика – господин Тома Биков. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Паунов,

и по този начин да решим проблема с интеграцията на ромите. Интеграция означава приобщаване към общи ценностни и общ културен фундамент. Този проблем е културен. Той не е нито класов, нито расов. Този проблем е културен. Проблемът обаче е, че ние нямаме общ културен фундамент в тази зала. Вашата партия изповядва една идеология, с чиито принципи ние нямаме нищо общо. Нищо общо! Може би дезинтеграцията на циганското малцинство е симптом за нашата обща дезинтеграция, защото в продължение на 45 години Вие разрушавахте фундамента на българското общество и на българската нация през идеологията на комунизма. Ако интеграцията на ромите в комунизма беше изключително успешна, тя нямаше да се разпадне за две години след 1990 г. – нямаше да се разпадне, щеше да е устойчива и досега. Защо изчезна за една година тази интеграция? Още нещо, понеже възхвалявахте и колко хубаво е било 1989 г. – ами като беше хубаво, защо Вашата партия свали Тодор Живков и един месец след това го изключи от нея, като беше толкова хубаво? Вие дадохте оценка на комунистическия режим с този акт и интеграцията на ромите няма да се случи по начина, по който сте я правили. Докато не стигнем до общ консенсус по отношение на ценностния фундамент в България,

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Биков, трудно се спори с красив и умен човек, защото те всичко знаят, само че не е културен проблемът, а е, казах – социално-икономически. интеграция се разпадна, защото след 1990 г. започна масова приватизация, където хората, които работеха в металургията, в химическата промишленост, в минното дело, останаха на улицата. Оттук дойде проблемът – тази голяма безработица. При социализма нямаше безработица, ако си спомняте. Имаше недостиг на работна ръка, внасяха се работници от Полша, Виетнам, Куба, Ангола. Имаше недостиг на работни места и тогава нямаше проблеми циганите да работят. След като дойде така наречената „демокрация“ с разпадане на нашата икономика, оттам се появиха проблемите с ромите. Ако те имат работни места и образование, няма да се стигне до този проблем. Не е културен, а социално-икономически проблем, и само с това може да се реши. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Говорим за Стратегия по демографски, етнически въпроси и интеграция на ромите. Спомням си годините 2001, 2002, 2003, когато подготвяхме такива стратегии в областни управи и по демографски, и етнически въпроси, всеки се стремеше да бъде активен и да направи така, че да има истинска интеграция в Европейския съюз като пълноправен член България. Оказа се обаче, че тази Стратегия и днес е само козметично променена, тоест, без никакъв ефект. В годините, когато ние предлагахме и като политическа партия да се слезе на ниво общини и всички групи да се разглеждат поотделно защото знаете, че ромите в България не са еднакви, те са различни, всеки си е със специфичен манталитет. Затова не можем да разглеждаме обща стратегия, докато не стигнем на нивото до най-малкото населено място в България. Има и такива населени места, където ромите са достатъчно интегрирани. Напротив, дори вече имаме и такива, които са завършили висше образование, примерно в моя регион, където аз представлявам област Търговище и то със специалности като „национална сигурност“, като лекари, като юристи. За съжаление, тези млади хора, които са завършили висше образование, и сме направили всичко възможно тези хора да бъдат интегрирани в обществото, те не могат да си намерят работа, и в момента са безработни и работят като спасители на плажа в летния сезон. Тук трябва да помислим за една по-добра стратегия и да направим съвместно с Националното сдружение на общините в Република България една обща стратегия, но разпределена по региони и по райони, защото всеки един район, пак повтарям, е специфичен за себе си. Не може да правим обща стратегия и само от София да наблюдаваме процеса. Трябва да се вземат добрите практики и да се премахнат от стратегията лошите практики, които са нямали никакъв ефект от тези 27 години насам демокрация в България. Уважаеми колеги, примери много – кандидатстват млади хора от ромски произход завършили, забележете „Национална сигурност“, но заради името си, мога да бъда и по-груб, или заради цвета си, те не биват приемани или просто не могат да минат психотеста, където е най-голяма секира при кандидатстване в службите за сигурност. Когато започнем да интегрираме истински тези младежи, които са завършили висше образование, те ще дадат пример и на другите. Тогава ще има желание да се учи, да се интегрира, и да бъдат пример за всички останали. Какво правим ние? Ние ги дезинтегрираме и в годините на преход стигнахме до това положение, че само на листи показваме някаква Стратегия, която наистина е безсмислена. Именно в тази връзка, ние днес няма да подкрепим тази Стратегия с идеята да се подготви една стратегия, която наистина да заслужава внимание и да има истинска интеграция на малцинствата в България. Благодаря Ви. Благодаря Ви. Има ли реплики към изказването? Не виждам желаещи. Професор Станилов, заявихте желание за изказване – имате думата, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Няколко думи, част от които ще бъдат повторение на изказаното от мен, от нас и така нататък, при предишните обсъждания на подобни доклади. Някои от колегите докоснаха основата на проблема, аз искам да я изкажа направо, донякъде с метафори. Някой трябва да каже, че „Царят е гол“. Какъв е основният проблем? Става дума за цивилизационен сблъсък. Това са два културни модела – от едната страна българи, турци, арменци, прочие и прочие, със стационарно население. „Стационарно население“ означава онези, които живеят по правила, определени от законите, а циганите са социални номади – обяснявал съм от тази трибуна какво означава „социален номад“. „Номад“ по принцип значи онзи, който не влага нищо в околния свят, бил той социум или природа, не влага нищо и ползва само благата наготово. наготово. В природата има степни номади, има пустинни номади, има морски номади и така нататък, но това е съвсем друг въпрос. Това са социални номади – няма никакво съмнение. Това, че около 20% примерно са интегрирани, което е истина, защото в селските райони има многобройни цигани, които аз знам село, където живеят 300 души цигани на 1500 души население, всичките работят в селското стопанство без изключение добросъвестно и не крадат. Това е истина. Обаче големите гета са проблемът и там те живеят в своя собствен свят на социален номадизъм. Социалният номадизъм, културният модел, уважаеми колеги, изразява особена ценностна система – в случая ценностна система, в която правата имат най-висока стойност, а задълженията задълженията и отговорността нямат никаква стойност. Защо не ги пращат на училище? Защото този културен модел „образованието“ няма стойност. Говоря за по-голямата маса, не говоря за изключенията и това не може да се промени. Колеги, има едно понятие, което в културологията се казва „социална генетика“ от майчиното мляко нагоре, когато живееш в определена среда, тя те възпитава, тя те оформя като личност, като човек с ценностна система и ти не можеш да бъде променен. Това е съвсем сигурно. Какъв е изходът обаче? Нека да се обърнем към държави, които решават този проблем, в момента го решават, макар че не могат да ги интегрират – това е ясно. Например Унгария, например Чехия, където са ги принудили да спазват законите, да се държат по друг начин, макар че и там има големи проблеми, нека да се обърнем към техния опит. Тук Вежди Рашидов каза, както и господин Сидеров, ако ги накараме всички да спазват законите, те по някакъв начин ще се интегрират. Не, няма да се интегрират, но може да се получи една поносима среда да живеем заедно. Трябва да минат много поколения, за да се промени нещо в тяхната ценностна система и да разберат за какво става дума. Те това не могат да го разберат не защото са глупави, а защото си имат определен цивилизационен, културен модел, който им диктува определена ценностна система. Това „интеграция“ трябва да го забравим, някак си трябва да намерим друг термин да го изразим. Кой е основният ни проблем? Основният ни проблем е онази част от философията, според която съществува Европейският съюз, на който ние сме членове. Това е така наречената „политическа коректност“, която вече срутва Европейския съюз. Политическата коректност е мантра. Да не обръщаш внимание на хора, които живеят в обществото без да се трудят – това е мантра. Свети Климент Охридски пише в „Житието“ си – там има такава фраза: „В безделието са корените на всяко зло“. Всички хора – и българи, и турци, и арменци, и евреи, които живеят в България, го знаят това. Те живеят по тези закони, живеят по нашите закони и всички са равни и отговарят пред този закон. Затова принудата, морковът и тоягата, санкции – не! Дори репресии, ако трябва репресии – не се срамувам да го кажа пред Вас, репресивното отношение по този начин ще бъде полезно, и ако морковът е 20 см, тоягата трябва да бъде два метра. Няма спасение! Един ден тези огромни групи ще тръгнат да убиват. Запомнете какво съм Ви казал! Ще са образува една огромна маса от безделници, които от безделие ще творят зло. Затова на всяка цена ние трябва да употребяваме и репресията. Те ще тръгнат да колят наред и няма да питат кой българин, кой турчин, наред ще бъде това, бъдете сигурни, ако ние продължаваме да спим, а ние спим. Този доклад е приспивателен, той може да казва истината, но не казва изхода, а изходът е само политическа воля, законност и ред, както е пишело в нашата Конституция преди 70 – 80 години. Благодаря Ви за вниманието.

разглеждаме един много сериозен, общественозначим, може би национален дори европейски проблем. на дебата?! Аз няма да дам оценка дори бих препоръчал на проф. Христов – дано и той някога да се издигне на нивото на студентите си. Уважаеми проф. Станилов, изслушах Ви много внимателно изказването, с много от нещата – да създадем социалната среда на онова малцинство, което не е възприето от мнозинството, съм съгласен,

ГЕРБ би трябвало да изразят тяхното виждане и становище. Уважаеми колеги, проблем е, не че разглеждаме Националната стратегия и доклада. Проблемът е много сериозен и аз ще кажа: не се възприема като такъв и от управляващите, особено от изпълнителната власт, още повече от министър-председателя. Уважаеми колеги, проблемът днес, особено след случаите в Асеновград, след случаите в магазините на инакообличащите се, след случая на побоя в родилен дом „Шейново“ като че ли затапи сетивата на изпълнителната власт. Днес според нас министър-председателят трябваше да бъде тук, на това място, за да може да предаде загриженост и същевременно да каже становището, мнението на изпълнителната власт, мнението на институциите, становището на ГЕРБ. Уважаеми колеги, в тази Национална стратегия няма политики, няма приоритети, дори и мотивите, които пишат, и това което се случва през последните години, е факт. И оттам, колеги, взетите грешни решения днес фактически дават ясната картина за интеграцията на малцинствата в България. Не само грешните решения, особено грешните хора, които се занимават с този проблем. Няма как проблемът с интеграцията на малцинствата да бъде решен от хората, които не ги възприемат, от хората, които ги мразят. Няма как да минете, колеги, на принципа „лисицата да пази курника”. Няма как да сложиш най-големия крадец да пази Националната банка. колеги, уважаеми колеги от ГЕРБ, да ръкопляскате, че днес онези, които въведоха езика на омразата, че днес, които, мразейки голяма част от обществото, ще решат въпроса с интеграцията на малцинствата. Уважаеми колеги, на всички ни е ясно, че интеграцията трябва да минава през подобряване на стандарта на живот, подобряване на икономиката и оттам на образованието. Уважаеми колеги, нарушаването на баланса в обществото, равновесието между обществените етнически малцинства въвежда напрежение. Това напрежение не може да се реши чрез предизвикателство да назначиш най-големия националист да се занимава с този проблем. Уважаеми колеги, нарушеното равновесие трябва да се реши с взимане на определени мерки и действия за интегриране на тези малцинства, за съставяне на онази среда, уважаеми колеги, и това е задължение на мнозинството. Капсулирането на това малцинство, неприемането от мнозинствата – тези малцинства довеждат до разделението на обществото. А мнозинството днес, в своите си добри състояния – жилищни или образователни, ако не предприеме подобаващите действия… Аз от тази трибуна преди години съм казал и сега ще си позволя да го кажа: Уважаеми колеги, ако не се обединим, ако не направим така да изискваме… И днес нашата молба, нашият призив е от тук към институциите – нека да излязат с официалното си становище за случая в Асеновград! Нека да излезем и тогава да видим какво прави изпълнителната власт! Изпращането на Динко и на Пери, перки и така нататък в огнища от изпълнителната власт, няма да разреши въпроса. Излезте с официално решение за ситуацията в магазина! Излезте с официално решение за ситуацията в „Шейново“! Това е задължение на изпълнителната власт. Иначе, колеги, не ми се мисли! През 1994 г. бях в Южна Африка. Тогава се срещнах с холандци и немци, които си товареха багажа и напускаха страната. Когато ги попитах защо, какво става, техният отговор беше: ако бяхме достатъчно разумни, трябваше да създадем средна класа от тези хора, за да бъдем днес възприети ние. Дано не дойде този ден! Благодаря Ви. Има ли реплики? Искате думата? За изказване – народният представител Валери Жаблянов. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Може би от дебатите, които аз поне лично съм слушал по тази тема в Народното събрание и българските институции, днешният, независимо от някои крайни изявления, е най-съдържателният, или поне обсъждането на Доклада за изпълнението на Стратегията не преминава формално. Това може би се дължи и фактите, и на събитията, които настъпиха през последните дни, а може би и на вече омръзналия на всички формален подход към приемането на подобни мониторингови доклади. Ние трябва да се обърнем към фактическото положение на циганското малцинство в България с ясен анализ на причините, поради които то се намира в това състояние. Тук се чуха различни хипотези – от културни и културологични, включително, бих казал, космогонични, които обявяват малцинството за непоправимо, до абсолютно материалистични хипотези, които твърдят, че промяната в неговите битови и трудови навици е възможен с принудата на Закона и на държавата. Едва ли някоя от тези хипотези може да бъде доведена до крайност. обаче не можем да избегнем някои факти, които мисля, че са неоспорими. Първият факт е провалът на този етап на Стратегията, така както е записана „2012 – 2020 г.”. Мисля, че около тази констатация, така изразена от мен, има едно общо разбиране. Ясно е, че това, което наблюдаваме в днешния ден на България растящата конфронтация и насилие, сблъсъкът между етносите, означава, че тази Стратегия, така както е приета и разписана „2012 – 2020 г.”, не работи. Не става въпрос за това дали днес и по какъв начин ще изразим отношение към Мониторинговия доклад. Докладът – не знам, едва ли някой се е задълбочил чак в детайли да го погледне какъв е, но Докладът констатира това, което е набелязано като мерки. Докладът не коментира мерките успешни ли са, правилни ли са, докъде са довели? Докладът е пълен с формални числа за изпълнението на една или друга оперативна програма, колко души са назначени, на колко души им е предоставено училище и така нататък. Но това е Мониторинговият доклад. Ние можем да го отхвърлим. И е нормално да го отхвърлим при резултатите, които наблюдаваме, но това не сваля въпроса: необходима ли е нова стратегия? Това за мен е същностният въпрос. Защото, ако ние продължим до 2020 г. да изпълняваме тази Стратегия, в следващите три години ще имаме същите мониторингови доклади, защото там параметрите са ясни, те са зададени. Това означава, че въпросът няма да се реши не защото Докладът е грешен, а защото очевидно приетата през 2012 г. Стратегия не отчита реалните тенденции в развитието на този проблем. Моят призив е и към Народното събрание, и към другите институции, които се занимават с тези въпроси: да се помисли за разработването и приемането на нова стратегия, която отчита българските реалности. Истината е, че декадата на ромското включване, Стратегията, така както е разработена през 2012 г., се основава върху едни идеологически догми, върху едни разбирания, които бяха натрапени в една изцяло сгрешена концепция за един въображаем, изпълнен с фантасмагории мултикултурализъм. Това общество и този тип общество не се състоя и то нямаше как да се състои, защото отричаше фундаменталните ценности на нацията и на държавата. Преосмисляйки всичко това, вече на практика, това, с което се сблъскваме в нашето общество, на всичко онова, с което сме принудени да действаме постфактум, е необходимо да бъде разработена нова българска стратегия за разрешаването на въпросите, които възникнаха в тези все повече обособяващи се етнически групи. Въпросът за националната интеграция – това не е въпросът за интеграцията на един или друг етнос! Стои въпросът за националната интеграция на България! И този въпрос е от изключително значение. И тази Стратегия, така както е предложена, е частична. Тя беше вдъхновена от разбирането на някои крайни либерални фундаменталистки виждания за мястото на етносите, но тя вече няма своето място. Затова призовавам Народното събрание, може би в отделно свое решение, или Министерският съвет на Република България, да постави въпроса за разработването на нова Стратегия, ако такава е необходима,

Няма. Други изказвания? Реплика или изказване? Заповядайте за изказване. Уважаеми господин Председател, колеги! Доживяхме да видим ситуация, в която всеки е компетентен по един въпрос, по-скоро това, което виждаме е извличане на политически дивиденти от колеги, които дори може би нямат представа за какво се говори. Отношението за мен е книжно, с цел да се извлече политически дивидент. Нищо друго. Доживяхме да видим и ситуация, в която палачите на една общност са много загрижени за нея, които създаваха ценностна система на отрицание по отношение на тях. От 2005 г. това е много сериозно явление в политическия живот, спектър на създаване на отрицателно отношение към една общност, към различието. Проблемът всъщност се състои в това, че се отрича различният, особено когато става въпрос за различния по цвят, за различния по етнос, за различния по отношение на религия и така нататък. И така се печелят политически дивиденти. Това е политика, която се развива, набляга се върху нея и няма как да се реши този проблем, ако този проблем не бъде решен в основата си на пречупване на тази ценностна система на всеки един от нас. Колко от колегите наистина се интересуват от този казус, колко от колегите наистина възприемат тази общност за равноправна? Ако изключим политическото говорене, сами за себе си си поставете този въпрос. Дали наистина ги възприемате тези хора като равностойни на Вас самите? Когато това се пречупи във Вас и когато това се предаде като политическо послание и като действия, и се предаде на цялото общество, тогава вече ще има истинска интеграция. В течение на годините хората са направили така, щото тази общност да бъде отделена, сегрегирана и тя да има своя собствена ценностна система, дори като реакция по отношение на обществото, в много случаи, като реакция на антиподна реакция, като собствена защита. Това няма как да бъде преодоляно, колеги, ако ние не преодолеем този ценностен разрив в нас самите. И ценностната система на отношение, и нашата ценностна система, и на обществото към ромската общност особено, е показател, индикатор за развитието на обществото – цивилизационното развитие на нашето общество. Ако ние не спрем с фалшивите послания, с измислената политическа загриженост по отношение на тази общност, аз мисля, че наистина националната сигурност на страната ще има своя собствена угроза – заплаха за националната сигурност.

Уважаеми господин Председател, колеги! Не можах да разбера кои са палачите, господин Ебатин? Кого имахте предвид? Това език на омразата ли е, или е слаба реакция от хората, към които беше обърнато? Вероятно хората в ДПС и БСП изповядват индианския принцип за морала. Какъв е той? Когато Голямо перо открадне коня на Малка луна, това е добре. Когато Малка луна открадне коня на Голямо перо, това е зле, тоест, когато някой Ви нарече „убийци”, като наследници на партия от убийци, това е език на омразата, когато Вие говорите за престъпници, това не е език на омразата. Искам да кажа няколко неща, защото от час и половина се говорят пълни нелепици, никой не показва документи по въпроса за циганския казус. Аз съм взел от архива няколко документа, които ми се струват важни и искам да ги прочета. В средата на 60-те години на миналия век в Народната република се случва нещо, което малко се знае. Тогава е постигнато най-ниско ниво на раждаемостта. В 1966 г. – знам, че за много от Вас това е като откровение, но това е самата истина, броят на абортите превишава броя на ражданията. В 1966 г. няма СДС, няма демокрация, никой на никого нищо не е отнел. Комунистическата власт в България е в паника и предприема панически мерки. Какви са те? Бяха споменати няколко указа, но никой не спомена Указа от 1968 г. за насърчаване на раждаемостта. Този Указ започва да изгражда няколко десетки интернати, които поемат на пълна държавна издръжка 30 000 цигански деца. И какво се получава? Няколко години по-късно те стигат 30 000 деца, които са на пълна държавна издръжка. По данни от 1970 г. прирастът на циганското население е 17,5%, а в отделни окръзи той дори е два пъти по-висок Благоевград е 36%, Кърджали – 27%, Михайловградски – 31%, Старозагорски – 30%. Прирастът на българското население по това време е 5,6%. Още в средата на 70-те години циганите са близо 10% от населението във Видин, 8,5% от населението на Михайловград, над 10% от населението на Сливен. В Плевенски окръг средногодишният прираст на циганското население по това време е 20% при 4,2% за целия окръг – близо 5 пъти повече.

Четем бюлетин за получени по-характерни сигнали и данни за подривна дейност на противника от Управление 6-то на ДС – 1989 г.: „В ж.к. „Филиповци“ има много деца, които не учат. Този факт е отминаван без внимание от обществеността. Много деца отсъстват безпричинно и нивото на техните знания е крайно незадоволително”. Доклад на Георги Георгиев, член на ЦК на БКП и председател на Комитета за държавен контрол в края на 1989 г.: „Постъпващите на работа млади хора с незавършено основно и средно образование са близо 40 на сто от контингента на трудовите ресурси на възраст до 29 години”. Повтарям за неразбралите: в края на 1989 г. от постъпващите на трудовия пазар млади хора до 29 години, 40% имат незавършено основно и средно образование! Докладът е при мен, ще го дам на господин Ерменков. Не, защото той претендира, че трябва да му покажа конкретния доклад. И накрая, една справка от Информационния център на ЦК на БКП от началото на 70-те години: „Предизвиква безпокойство високата престъпност сред циганското население. Основната част от извършителите на кражби, убийства, изнасилвания, хулигански деяния и други аморални прояви в различните окръзи са от средата на циганското население“. Това е казано в началото на 70-те години. И сега, искам само да Ви прочета нещо и завършвам с него. Обзорен бюлетин за дейността на следствения апарат от ноември 1988 г. – година преди падането на тоталитарния режим: „В отдел „Следствие“ на Велико Търново се води предварително следствие срещу Красимир Пушков, 28-годишен, осъждан, циганин с възстановено име, който изнасилил и удушил в дома й в село Комарево 77-годишната самотно живееща Невена Панталеева. Рязко увеличение бележат изнасилванията на възрастни жени и грабежите на самотно живущи граждани. Беше заловен извършителят на общо 21 изнасилвания на самотно живеещи жени в Североизточна България. Това е 28-годишният В.К, от цигански произход, безделник, многократно осъждан за криминални престъпления, изнасилил 21 жени в Русе, Търново, Плевен, Стражица, Попово и Гурково. Във Враца е задържан 40-годишния Андрей Арсов, многократно осъждан, безделник, баща на 6 деца, от цигански произход, за убийство с цел грабеж на 85-годишната Нели Каручевска, село Добролево.“ В архивите на МВР и ДС подобни случаи са хиляди. Не стотици – хиляди. Така че, когато говорим за проблема на днешна България, те са там – в мрачното наследство на болшевишка България. Благодаря Ви. (Шум и реплики.)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

Не съм се заровил в миналото, както някои, които видимо там им е била историята и там им е било желанието. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Там, някъде са се загубили и още не са се намерили. И сигурно ще продължават да живеят в това минало, защото настоящето някак си не им се е отдало. А блясъците, които проявяват на трибуната, са най-вероятно последните им прояви на някакво самочувствие,

Питам Ви, предишното изказване, господин Председател, какво общо имаше с темата „Административен мориторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите“? айде не, защото някаква дума може да намерите, едно смислово свързано изречение, което да отговаряше на темата, по която в момента говорим? Дали беше за 2016 г. или за 1966 г.? Дали това беше общото с Мониторинговия доклад?

За пореден път, още един път ще го кажа: не позволявайте на хора, които живеят не в тази година, не в този век, още в средата на миналия, да губят ценно време на Народното събрание, защото всеки парламентарен ден, всяка парламентарна минута струва на данъкоплатците пари! Не давайте право на хора, които не са си доизживели младините, да си ги доизживяват днес – 60 години по-късно! И последно, господин Председател. Много отдавна смятах, че ще прекъснете изказващите се, но Ви предлагам, след като във всички изказвания досега говорихме за проблеми на циганите, да преименувате Доклада, защото за роми в момента не говорихме, и той да бъде Доклад за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на циганите. Защото всички говорихте за цигани, никой не говореше за роми. Благодаря Ви. Господин Ерменков, очевидно, за разлика от Вас, следя много внимателно дебата в неговата цялост. Това, за което говорите, че трябвало да отнема думата на народния представител Антон Тодоров, поне още пет-шест човека имаше, на които трябваше да отнема думата по същата причина. Само че те аргументират къде са корените за това дали липсва интеграция на ромите. Намирам в това някакво основание да ги оставям да си изказват позицията. Не би трябвало да прилагам двоен аршин, към различните народни представители. Ако следихте всички какво се изказват от различни парламентарни групи, щяхте да забележите, че много от тях оставих да си аргументират позицията по Доклада по този начин. Няма как точно господин Тодоров да репресирам. Не искайте това от мен. Пръв съм сред равни, но това не означава, че трябва да репресирам народните представители от ГЕРБ, съжалявам. Лично обяснение, заповядайте.

по пътя на така наречения „морфичен резонанс“ без дори да Ви познавам, по отношението съм убеден, че Вие сте от хората, които са част от тази политическа клика, които създават този ценностен

много хора в тази страна не възприемат различието, особено, когато става въпрос за различие по отношение на цвят, религия и така нататък. Вашето отношение показва, че Вие сте част от тази

влиза. Подобен тип политическо говорене, подобен тип политическо отношение показва ценностна система, която е деструктивна, която ние трябва да направим всичко възможно да преодолеем като политици и независимо от политическите си различия, да имаме основания да комуникираме помежду си без личностно да се отрицаваме по отношение на религия, по отношение на цвят и така нататък. Нещо, което Вие трябва да преодолеете сам за себе си и по отношение на себе си. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ебатин. По начина на водене – народният представител Вежди Рашидов. Уважаеми господин Председател, господин Вицепремиер! Водите недобре, защото явно и Вие не ме забелязвате, както някои хора от тази страна, явно съм много малък.

Ценностната система има образ и форма. Ценностната система е най-добрите качества от личността. Това създава понятието ценностна система. Защото има думата ценност – основата на тази дума. Преди малко се опитах да Ви кажа: не с пари, с пари ще създадем още цигански барони. Сутринта слушах Цветелин Кънчев по телевизия. Било е кокошкарско да краде българинът или турчинът, или евреинът и да не обръщаме внимание, защото имало по-големи крадци. Не, колеги, за всеки, който краде, думата е „кражба“. Каква е ценностната система? Моята жена работи 30 години в „Пирогов“ и когато влезе един болен, никога не си задава въпроса: българин ли е, турчин ли е, циганин ли е, евреин ли е? Тя има едно задължение – да излекува болния човек. Коя е ценностната система, след като си излекуван да ти теглят един бой? За това ли говорим? Кого поощряваме? Одеве се опитах да кажа: време е всички политици да се обедините около една обща кауза – да се спре това, което наричаме престъпление и нито един от ГЕРБ не е срещу престъплението. Какво искате да кажете: „Вие, ние“? Кои сте Вие, кои сме ние? Има един проблем, той е за решаване.

Това е. И това ще интегрира, не се съмнявайте.

Закривам разискванията. Думата има вицепремиерът Валери Симеонов.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 В частен план беше внушено, че в мое лице може да се направи сравнението с „лисицата, която трябва да пази курника“, „грешният човек, който да решава етническите проблеми“ и даже „палачът“ или „един от палачите“ на цяла общност. Нужно е да поясня и да подчертая дебело и ще Ви го докажа веднага, че в тази зала надали има някой, който да е извършил толкова практически действия за приобщаването на циганския етнос, колкото въпросната „лисица“, „палач“ или не знам какъв, в следните области: политика, икономика, младежта и спорта, културата, религията и духовността. Доказателства. Първо, в качеството си на съсобственик на редица фирми. В моите фирми мога да Ви кажа, да Ви уверя, че работят няколко десетки представители на циганския етнос и не само като изкопчии и общи работници, а и като кабелни техници.

постове на председатели, секретари и координатори. В областта на младежта и спорта – може би не сте разбрали, но съвсем наскоро извоювалият европейска титла, европейски шампион по бокс Даниел Асенов е възпитаник на клуб „Априлец“, на който аз съм председател и издържам повече от 10 години. В този клуб поне половината от спортистите са от цигански произход от ямболските села.

културата. В областта на културата мога да Ви кажа, че телевизия СКАТ, която доскоро ръководех, е единствената телевизия, която има циганско предаване – предаване за циганския етнос. (Реплики.) Не сте доволни или какво?

не параклис, а храм в циганския квартал „Победа“ в град Бургас на стойност около 1,5 милиона. Дано някой от Вас да е направил толкова за приобщаването на циганския етнос. той ще има правото да раздава такива определения, каквито си позволявате Вие да раздавате от тази трибуна. Толкова в частен план. В по-глобален поглед, искам да благодаря на всички изказали се по темата, с изключение на малкото изказали се, които направиха чисто политически изказвания. Те бяха двама или трима. Всички останали изказали се говориха с емоция, говориха с гняв, говориха със съпричастност, говориха с отговорност по този въпрос. И аз заставам на 99% зад това, което казаха господин Гьоков, господин Христов, госпожа Дукова, господин Сидеров, госпожица Жекова и господин Жаблянов. Ако пропускам някой, да ме извини. Всичко, което казахте е вярно. Същността не е в това дали този Доклад е добър или лош, всъщност няма и особено значение дали ще гласувате „за“, или „против“ този Доклад. Но този Доклад, както каза господин Жаблянов, всъщност представлява един сбор, един отчет на отделните министерства какво са направили по определената програма – нищо повече. Той няма претенции да бъде стратегия, каквото очакване имаше тук от едно изказване. Стратегията е нещо различно. Самият факт, че толкова време българското Народно събрание по най-отговорен начин разглежда този въпрос, според мен за първи път в новата си история, е показателен, че има единомислие по въпроса за интеграцията на циганския етнос в българското общество. Това е добър знак, това дава надежда и оптимизъм. Също такава готовност за разглеждане и решаване проблемите лице в лице аз срещам и сред голяма част от министрите в сегашното правителство. Това също е добър знак. И най-накрая, такава готовност за решаване на въпроса е налице и във въпросния етнос. Когато строяхме храма „Свети Георги Победоносец“ в квартал „Победа“ в Бургас, една недобронамерена журналистка от една недобронамерена телевизия беше дошла да прави репортаж. Показа как се изгражда храмът, направи някои внушения и в това време в строителния обект влязоха няколко циганчета. Тя се наведе съпричастно, поднесе микрофона и ги попита: „Кажете дечица, какви искате да станете?“

„Проект! РЕШЕНИЕ по Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020)

Постъпило е писмо до председателя на Народното събрание на Република „Уважаеми господин Главчев, на основание чл. 19, ал. 4, т. 5 от Закона за здравното осигуряване подавам оставка като управител на Националната здравноосигурителна каса“. Подпис – Глинка Комитов. В резултат на това Ви предлагам следния служебен „Проект! РЕШЕНИЕ за предсрочно прекратяване мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса

Предсрочно прекратява мандата на Глинка Димов Комитов като управител на Националната здравноосигурителна каса.“ Имате думата за изказвания, уважаеми колеги.

Това е негово лично решение дали ще бъде тук, или не, но нищо не пречи, ако е тук. Да гласуваме, ако е тук, да влезе в залата. Моля, гласувайте предложението. Сега гласуваме допускане в зала, а пък той ако реши – да дойде. Не е задължително. Още веднъж пояснявам – това е пожелателно гласуване, ако реши д-р Комитов да присъства в залата, да може да влезе, в противен случай няма да има такава възможност.

Предложението е прието. В случай на желание от господин Комитов, може да присъства в залата. Имате думата за разисквания по оставката. (Шум и реплики.) Повече от това няма как да го поканя. Който е направил предложението – да го информира. Имате думата за разисквания. Заповядайте, проф. Михайлов.

господин Председател, уважаеми колеги, за мен лично е доста тягостно да се разделим с д-р Комитов по този начин – първо, без среща с него и второ, в условията на подадена от него оставка, тъй като за мен лично той е един от най-изявените специалисти по областта на здравния мениджмънт, и един от дългогодишните ръководители на тази толкова сериозна институция. Това обаче не променя проблема за причините за неговата оставка, върху които аз ще се опитам за няколко минути да се спра и да посоча колко сериозни са те, тъй като д-р Комитов, като член на Надзорния съвет на Касата, едва ли е могъл да влияе върху няколко твърде сериозни и твърде за нас неоправдани решения от последните шест месеца. На първо място, през месец януари Надзорният съвет на Касата отказа – първо прие, а после отказа да заплати надлимитната дейност на болничните заведения, което ги постави в много сериозна ситуация, която продължава и до ден днешен и накрая на своето изказване аз ще представя някои от данните, които вече са оповестени от Министерство на здравеопазването. С това обаче не се приключи плеядата от много сериозни и увреждащи интересите и на професионалната общност, и на българските пациенти и решения на Надзорния съвет. Малко по-късно, без това да бъде вкарано в Националния рамков договор, чрез условията на наредбово наредбово решение бяха отложени плащанията за направления онкология при пациенти, които са подложени на химиотерапия. Беше въведена абсолютно недопустима норма за проверка на квадратурата и теглото на българските граждани, беше предложено нещо, което е недопустимо от професионална гледна точка, дори като пожелателно решение в наредбата, която беше извадена Надзора на НЗОК, да бъдат групирани пациентите с онкозаболявания съобразно това, да могат да се разходват по-малко количество медикаменти предназначени за тяхната терапия, което е абсолютно неприемливо с оглед на едно от основните правила в лечението на онкопациенти, именно плътността на терапията. Всичко това създаде много сериозно напрежение, за което ние нееднократно представяхме своите и аргументи, и предложения за решения – тук, в залата на Народното събрание. Но с това отново не се приключи, само преди не много време излезе ново Решение на Надзорния съвет на Касата, което до голяма степен вече взриви професионалната общност, която към Приложение № 1 обхващаща централизирани дейности, каквито са раждания, лечение на онкопациенти, да бъдат въведени така наречените „индикативни стойности“ и по тези индикативни стойности да се заплаща дейността на лечебните заведения. Можете да си представите, ако слушате за какво говорим в момента, че ражданията биха могли по този начин да бъдат регулирани и да се обсъжда въпросът дали да бъдат, или не финансово овъзмездени от Надзорния съвет на Касата. Това е абсолютен професионален нонсенс, казано на български – глупотевина, която обаче излезе като Решение на Надзорния съвет и беше представена като дилема пред здравните заведения в страната, съответно на това, разбира се, Българският лекарски съюз моментално реагира с много остро заявление за възможност за протести от страна на лекарите от страната. Всичко това подсказва, че Надзорният съвет на Касата, независимо дали със или без съгласието на д-р Комитов, в момента създава една много нереална от професионална гледна точка и опасна за българските граждани обстановка, която създава възможност за проблеми в заплащането на лечебната дейност. Още повече, че заложените параметри – финансови и в публичния разход на средствата за здравеопазване са такива, че предполагат, и това беше казано официално от ръководството на Надзорния съвет на Националната каса на едно от заседанията на Здравната комисия, че създават предпоставка за предполагаем дефицит в края на сегашната календарна година. цитирането на всички тези решения, които разклатиха и без това сериозно разклатената рамка на българското здравеопазване, пред мен тук е Доклад на Министерството на здравеопазването, който беше изпратен на всички членове на Здравната проф. Петров, като един добър мениджър, е направил една много точна снимка на състоянието на болниците в страната. Всеки от Вас има възможност да се запознае с този Доклад и когато го видите ще разберете, че болниците, които са с най-големи задължения в България, са най-работещите и най-централизираните лечебни заведения, които се занимават с най-сериозните проблеми и с най-тежките пациенти в България. Няма да споменавам всички имена – тук са Александровска болница, болница „Царица Йоана“, Университетската болница „Света Марина“ – Варна, и някои високо технологични болници. Желанието ми е като професионалист да обърна внимание на всички участници в тези разисквания, че по този начин да се продължава политиката на здравеопазването от страна на Националната здравноосигурителна каса е абсолютно неприемливо и това ще създаде изключително сериозни затруднения във второто шестмесечие от календарната година. Ние сме свидетели на много тревожни събития, тревожни събития в определени холдери на обществото – образованието, вътрешната сигурност, инциденти с нападения върху здравни служители. Всичко това подсказва, че прагът на респект на нацията към тези професии е силно занижен. А това идва от много тежките условия, в които те работят в момента и ако тези факти не се променят, ние ще берем много по-сериозни плодове, отколкото последствията от протестите, които в момента текат навън, тъй като здравеопазването представлява един от най-сериозните холдери – тоест държачи на обществото в съвременния свят, и придобива все по-голямо значение, и няма как Народното събрание да не се обърне към тези проблеми и да не се опита сериозно да ги реши, тъй като оставката на д-р Комитов, идването на нов управител на Здравната каса, само по себе си няма да доведе до решаване на проблемите. Основните проблеми в дейността на Националната каса, която финансира над 90% от здравеопазването в страната, са свързани с модела на финансиране. Този модел на финансиране довежда до такива изкривявания, които водят след себе си задължения на болниците, които надхвърлят вече – и това е много коректно посочено в доклада на проф. Петров, над 400 млн. лв. Затова Ви призовавам сега, когато се поставя въпросът за издигане на новото ръководство на Националната здравна каса, много добре всички да обмислим по какъв начин тя ще бъде управлявана и какъв ще бъде моделът на финансиране на здравеопазването в следващите месеци и години, тъй като от това зависи на практика ефектът в цялостната политика на здравеопазването. Благодаря Ви, господин Председател. Не Ви прекъснах, проф. Михайлов, но все пак обсъждаме оставка. Оставката е личен акт и всички

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Наистина днес обсъждаме оставката – оставката на един от последните мохикани на българското здравеопазване. Казвам „мохикани“, защото трябва да имаш много доблест, за да вкараш в Надзорния съвет на Касата два пъти искане за отпадане на лимитите за заплащане дейността на болничните заведения, като знаеш каква е ситуацията. Така че аз не мога да не оценя положително дейността на д р Комитов. (Реплики.) Така е, доктор Дариткова. В същото време трябваше да се случат неща, които не се случиха и ние не трябва да си затворим очите. На първо място – за мен ние сме единствената здравна система в света, която финансово е планирана с икономия, а не с дефицит. В цял свят здравните системи завършват с дефицит своите години, а ние трябва да завършим с икономия. За първи път управлението на здравеопазването в България не се извършва от Министерството на здравеопазването, не се извършва от Здравната каса, а се извършва от една импозантна сграда на улица „Раковски“. Панацеята – вкарването на електронното здравеопазване, без което не може нищо да стане, като реформа не беше направено. И в крайна сметка от две години ние имаме лимит за дейността на здравните заведения. Всичко това предполага, за съжаление, че зад д-р Комитов не стоеше политическата воля за реформа. И затова той достойно, според мен, подаде своята оставка. Искрено се надявам, че министърът на здравеопазването няма да бъде следващият, който ще подаде своята оставка. Искрено се надявам, че когато казваме, че искаме да имаме съвременно здравеопазване в нашата страна, ще трябва да осигурим в тази зала и ресурсите за него,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Няма как, въпреки че обсъждаме оставка поради лични мотиви, днес да не говорим за здравеопазване, и за това, което се случва в здравеопазването. Няма как да се избяга от този дебат. На път сме да изберем шестнадесетия управител на Здравната каса в 16 годишната история на тази институция. Глинка Комитов си отива, проблемите в системата остават и те, за съжаление, ще се задълбочават. Надяваме се всичко с него да е наред, личните мотиви да са не от този сорт, че да предопределят съдбата по друг начин, но е факт, че тази оставка поставя много въпроси за това кой управлява Националната здравноосигурителна каса, за начина на взимане на решения, за отговорността за взетите решения, за бъдещето на Здравната каса и за бъдещето въобще на здравноосигурителния модел. Глинка Комитов е достоен професионалист. Той беше един от многото управители на Здравната каса, които заеха с желание този пост. По-сериозният проблем е, че наблюдаваме един феномен на най-скоростно протичащия бърнаут синдром, който се развива сред управителите на Здравната каса, синдром на професионалното прегаряне, неизвестно защо, който се развива толкова бързо само сред управителите на Здравната каса. Ще говоря с факти. Да припомним очакванията при избора на 12 март 2015 г. на д-р Комитов на този пост. Освен традиционните за всички контрол, прозрачност, към него се отправи искане от народен представител от „Патриотичния фронт“ за излишък от бюджета, и се изразява увереност, че ще има излишък в бюджета на Здравната каса. Впрочем, последният излишък, само да припомня, е от 456 милиона и 1 млрд. 200 милиона голям оперативен резерв, но това е през далечната 2009 г. Обещанията на д-р Комитов са от стенограмата, че за него ръководството на Здравната каса е мисия, че ще контролира не просто разходите, а и качеството, че ще превърне Здравната каса в основно средство за подобряване на здравните индикатори, че Здравната каса няма да стане втори център на властта, че за всеки пациент ще бъде заплатено. Какво обаче е сегашното състояние на системата? Около 250 – 300 милиона дефицит за 2015 – 2016 г., неплатена надлимитна дейност, тоест неплатено за лечението на много пациенти. 520 милиона неразплатени разходи на лечебните заведения. Очаквано надхвърляне на средствата за медикаменти с близо 100 милиона само за тази година. Какво се случи по-различно по време на управлението на д р Комитов? Надзорният съвет беше тотално одържавен, защото държавата вкара още двама свои представители в този надзор. Въведоха се фиксирани бюджети, „надлимитната дейност“ – този термин придоби общественост, и се прие, че няма да се плаща. Създадоха се листи на чакащите, въведоха се пакетите. Не стана втори център на управление Здравната каса. Не беше ясно обаче кой я управлява. И мисля, че това е част от проблема. Дано това да не са част от личните мотиви на д-р Комитов. Тоест въпреки опита за регулация, която се опита да въведе д р Комитов, това очевидно не доведе нито до повишаване качеството на медицинската услуга, още по-малко до намаляване на дефицита. В търсене на решенията постфактум се видя невъзможността да се преодоляват проблемите и да се очертават тенденциите, както и да се влияе въобще върху проблемите и тенденциите. Стигна се до утвърждаване на един от най-мощните монополи в тази държава, и това е монополът на Здравната каса. Ето защо ние смятаме, че управителите на Здравната каса са заложници на модела. Смятаме, че управленците, управляващите трябва да вземат решение за промяна на финансирането, за демонополизация на Здравната каса. Да вземат ясно решение за връщане на трипартитния принцип на управление на Здравната каса. По времето на ГЕРБ, вместо Общо събрание на представителите, вместо Контролен съвет и Управителен съвет на Касата, се създаде един орган – Надзорен съвет, който в момента взема решенията. Абсолютно одържавен Надзорен съвет, който прави заложници всички управители на Здравната каса. Такива ще бъдат и следващите. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема д-р Джафер. Реплики? Няма. Господин Ибришимов, заповядайте. След него народният представител Илиян Тимчев.

Но отново искам да фокусирам Вашето внимание върху подадената оставка от д-р Комитов, така внезапно. Аз съм член на Комисията по здравеопазването. Имахме заседание точно преди една седмица, на което присъства д-р Комитов и не даде никакъв признак, че има намерение да подава оставка, макар и с лични мотиви. Д-р Комитов не е просто директор на Националната здравноосигурителна каса. Доктор Комитов управлява над 3 млрд. лв. публичен ресурс и няма как една такава внезапна оставка да не буди притеснение и в мен, предполагам, и във всички Вас. За неговата оставка разбрах от медиите, като член на Комисията по здравеопазването. Предполагам, че повечето от Вас в залата са го разбрали също от медиите. За мотивите на оставката също разбрах от медиите. Ако не той, или човекът, доколкото знам, който е внесъл неговата оставка, не е тук в залата, тогава кой ще обясни на нас и на обществото,

Фармацевтичен съюз, Лекарски съюз, Зъболекарски съюз, болниците и ръководствата на болниците, които ползват този публичен ресурс, кой ще обясни каква е причината д р Комитов да подаде тази оставка? Дали мотивите са наистина лични? И понеже д-р Комитов е кандидатура на ГЕРБ, назначение на ГЕРБ, мисля, че Вие, колеги от ГЕРБ, трябва да дадете обяснение за тази оставка. Иначе ще останем с впечатление, че всеки назначен на висок държавен пост, преди да бъде назначен, си подписва оставката, която лежи в нечие чекмедже, в нечий партиен офис, и при неподчинение тя може да му бъде депозирана – било то в Министерския съвет, или в Народното събрание. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми господин Ибришимов. Има ли реплики? Оставката е внесена в Деловодството на Народното събрание на 29 юни в 17,23 ч.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 Тази дискусия е малко тягостна, защото разглеждаме оставката, макар и по лични мотиви, на един достоен човек. завършен, изграден професионалист, който е отдал от живота си повече от 12 – 13 години в името на здравното осигуряване в България. Бил е на различни отговорни позиции като управител, като подуправител, като директор на една от големите районни здравноосигурителни каси, и в тези си качества той е показал завидни нива на компетентност, които бяха признати от абсолютно всички институции в България, които имат отношение към системата на здравеопазването. Господин Председател, Вие вероятно имате правото да правите забележка, че след като оставката е подадена по лични мотиви, не трябва да обсъждаме системата на здравеопазването като цяло, а само личния мотив на Глинка Комитов, но в случая в Закона за здравното осигуряване ясно е казано, че оставката, както и назначението се приемат от Народното събрание. Ако искате да няма такава дискусия, нека този, който желае да няма такава дискусия, да внесе промени в Закона за здравното осигуряване, където да отпадне коментирането на оставката по лични причини, и тогава няма да има такива съмнения. Съмнения обаче върху оставката на Глинка Комитов има, и те са породени не от самия акт на подаване на оставката, а от това, което се случва в системата на здравеопазването, напрежението, което има. За съжаление, когато в системата на здравеопазването има напрежение, виновен най-често е управителят на Националната здравноосигурителна каса. Но искам да Ви кажа нещо, което е изключително важно. В Закона за здравното осигуряване има 19 правомощия на управителя на Националната здравноосигурителна каса, само че

да има право на глас. И това е ясно от Закона за здравното осигуряване. Освен това едно от най-главните му правомощия е да изготвя Проекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса, който проект, забележете, по предложение на предишния екип на Министерството на здравеопазването задължително минава за съгласуване и за становище от министъра на здравеопазването, тогава се внася в Надзорния съвет и Министерският съвет внася Проекта на бюджет на Националната здравноосигурителна каса в Народното събрание. Народното събрание приема параметрите на бюджета. Надзорният съвет е този, които има правомощия, управителят на Националната здравна каса е изпълнителният орган. Той няма никакви правомощия да влияе върху каквито и да е процеси в системата на здравеопазването. Той е изпълнителен орган и в това си качество винаги е уязвим от атаките както на съсловието, така и на лечебните заведения, така и на обществото като цяло, така и на народните представители.

ако не подобрим начина на финансиране на системата на здравеопазване, всеки следващ управител на Националната здравноосигурителна каса ще бъде заложник и в един момент ще си подаде оставката – било то по лични причини, или било по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

може пък и да се родят някои добри законодателни предложения. Искам да призова колегите да подкрепят удължаване на времето до приемане на оставката на д-р Комитов. Ще подчертая, че това е личен акт, който трябва да бъде уважен. Законът дава такава правна възможност, от тук нататък процедурата предвижда в едномесечен срок да се избере нов управител. Ако искаме наистина да не дадем възможност за безвластие и безвремие, моля Ви да удължите времето, за да приключим дискусията днес и да гласуваме тази оставка. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Дариткова. Обратно становище има ли? Няма. Гласуваме направеното предложение да удължим работното време за днес до гласуване оставката на д-р Комитов.

Благодаря, господин Председател. Моля за процедура. Колеги, да гласуваме удължаване на срока между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ДОПК с пет дни – до 11 юли 2017 г. включително. Има ли обратно становище? Гласуваме. Отдъхнах си. Мислех, че е по начина на водене.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа! Каква е равносметката от дългогодишното управление, уважаеми дами и господа, Вашето управление, депутати от ГЕРБ? Хаос в системата на здравеопазването. Искам да Ви попитам: колко мандата трябва да Ви даде българският народ, за да понесете политическата отговорност за състоянието, до което докарахте българското здравеопазване? Общото между всичките Ви управления досега е, че се характеризират с липсата на визия за здравеопазването. Проявление на тази липса на визия е смяната на министри и отсъствието на каквато и да е приемственост между тях – всеки с различна идея за развитието на здравеопазването, техни си модели. В същото време не се следва партийна програма, като по този начин се избягва и поемането на политическа отговорност. Що се отнася до партийната Ви програма, тя винаги си остава само пожелателна. Например основна точка в програмата Ви е демонополизирането на Касата. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Тимчев, извинявайте, минута и половина очаквам нещо да кажете за оставката, която обсъждаме.

Здравната каса, образно казано, е в Министерството на финансите. Каква е логиката да е там? Ще Ви кажа: повече от 1 милиард отрязани от Касата по времето на Дянков. Същевременно постоянно недофинансиране на клиничните пътеки и Вашето решение, което предлагате за проблема с клиничните пътеки, са така наречените „клинично свързани групи“, но както много други неща си остава само на думи и само в предизборното време. С политиките си на дерегулация стимулирахте появата и на частни болници на фона на фалиращи общински такива. Не на последно място е и кадровата Ви политика – опасността от срив на системата поради липсата на кадри. Медицински сестри и лекари напускат страната заради условията на труд и мизерните заплати. В заключение, обобщение на политиката Ви досега. Реактивна политика, а не проактивна, каквато трябва да бъде. Гасите пожари, вместо да предотвратявате появата им. Оставката на шефа на Националната здравноосигурителна каса е едно от следствията на провалената Ви политика в здравеопазването – поредният пожар, който трябва да гасите. (Ръкопляскания

По начина на водене? Също няма. Други изказвания? Заповядайте. Моля Ви, колеги, засягайте поне веднъж в изказването си обсъжданата тема, а тя е оставката на управителя на Здравноосигурителната колеги народни представители! Няма нищо чудно, че колегите лекари в тази зала вземат отношение. Права беше заместник-председателят на Народното събрание, когато каза, че си отива един добър професионалист, тъй като всички ние, макар и по-нови, познаваме д-р Комитов от години. Действително имаме една подкрепа за неговата работа, но ние и съжаляваме, че в такъв момент, когато започна истинският дебат след толкова години, от 10 ноември насам, за бъдещето на здравеопазването, той си отива. Безспорно съмненията са много, безспорно д-р Комитов знае, че ще продължим. Всички ние тук, в тази зала, го дължим на нашите граждани. Уважаеми народни представители, не се страхувайте от темата. Темата много боли. Темата е като горещ картоф, който обаче не е само в градината на управляващите, а те не бива и да я прехвърлят към другите. Ние лекарите сме тук, в тази зала, да искаме Вашето съгласие за промени. Ние не сме дошли тук за заплати. Благодаря Ви, уважаема д-р Найденова. Реплики? Няма. Други изказвания?

Още един път да повторим служебния „Проект! РЕШЕНИЕ за предсрочно прекратяване мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса

4, т. 5 от Закона за здравното осигуряване РЕШИ: Предсрочно прекратява мандата на Глинка Димов Комитов като управител на Националната здравноосигурителна каса.“ Този Проект е в резултат на подадена от д-р Комитов оставка. Моля гласувайте.

който ще ни бъде представен от председателя на Комисията – народният представител Константин Попов. Имате думата, уважаеми господин Попов. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа народни представители! Ще Ви представя: „ДОКЛАД на Комисията по отбрана

От Министерството на отбраната при обсъждането на Законопроекта взеха участие заместник-министър Атанас Запрянов, директорът на дирекция „Правнонормативна дейност“ Клементина Денева и директорът на дирекция „Социална политика“ Иво Антонов. От името на вносителите Законопроектът беше представен от заместник-министъра на отбраната ген. Атанас Запрянов, който подчерта, че предлаганото изменение ще осигури равни възможности на мъжете и жените военнослужещи да ползват родителския отпуск, въведен с Директива 2010/18/ЕС, при условията и по реда, въведени в общото трудово законодателство на страната, както и ще се постигне синхронизиране на националното право с посочената Директива, което пък, от своя страна, ще осигури и изпълнение на препоръката на Европейската комисия.

за прилагане на Рамковото споразумение за родителския отпуск. Според вносителите на Законопроекта, ако предлаганата промяна бъде приета от Народното събрание, ще се избегне възможността стартираната пилотна процедура на Европейската комисия да се превърне в официална процедура за нарушение срещу страната обсъждането на Законопроекта взеха участие народните представители Славчо Велков, Владимир Тошев, Таско Ерменков и Пламен Манушев, които се изказаха в подкрепа на предложената промяна. Беше повдигнат въпросът дали промяната няма да се отрази на окомплектоването с личен състав и готовността на формированията от Въоръжените сили, и се обърна внимание на необходимостта да се вземат съответните мерки от Министерството на отбраната. След изслушване на мотивите и приключване на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което Комисията по отбрана единодушно, с 20 гласа „за“, прие следното становище:

Благодаря Ви, господин Председател. „ДОКЛАД относно обсъждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 754-01-30, внесен от Константин Попов и група народни представители на 22

Присъстваха 18 народни представители. След откриване на заседанието председателят на Комисията по отбрана запозна членовете на Комисията с разпореждането на председателя на Народното събрание относно разпределянето на Законопроекта към Комисията по отбрана. Законопроектът за изменение и допълнение на

Предложенията за промени в членове 79 и 82 се отнасят до фигурата на постоянния секретар на отбраната. В сега съществуващите текстове на Закона има противоречия, които през годините се проявиха в практически аспект при действия, свързани с прекратяване на правоотношението на постоянния секретар с Министерството на отбраната. Една от целите на Законопроекта е преодоляване на съществуващите неясноти и непълноти в действащите разпоредби. С предлаганите промени ще се постигне пълна синхронизация между текстовете на ЗОВСРБ и разпоредбите на Закона за държавния служител. Като пример за прилагане на разпоредбите на Закона за държавния служител по отношение на аналогична на постоянния секретар в Министерството на отбраната длъжност бяха посочени Законът за дипломатическата служба и Законът за Министерството на вътрешните работи.

136 се въвежда изискване за изслушване от Комисията по отбрана към Народното събрание на офицерите, предложени за удостояване с висши офицерски звания, преди разглеждане на кандидатурата им от Министерския съвет. Изслушването на офицерите от членовете на Комисията по отбрана е стъпка, произтичаща от статута и функциите на Комисията като специализиран орган на Народното събрание. Нейното участие във формирането на отбранителната политика на Република България и съдействие за прецизното Комисията по отбрана ще бъде осигурена по-голяма прозрачност на стартиралия процес по удостояване на офицерите с първо и последващо висше военно звание, както и заемането на длъжност, което е оправдано от гледна точка на бъдещите отговорности на представените кандидати. Изслушването ще бъде проява и стимул за кандидатите да се представят пред Комисията по отбрана на Народното събрание Предложението не влиза в противоречие и не нарушава съществуващите норми по ЗОВС в чл. 22, ал. 2, т. 19 в смисъл на вмененото Закона общо ръководство на отбраната и Въоръжените сили от Министерския съвет, чл. 27, т. 6 по отношение на регламентираните отговорности на министъра на отбраната и чл. 33, ал. 3, т. 5 по функциите на Съвета по отбрана, като помощен орган на министъра на отбраната. Изслушването в Комисията по отбрана ще издигне формалния авторитет на висшето офицерско звание и без да повлиява върху решението на Министерския съвет, респективно на Президента на Републиката, ще даде пълен завършек на цялостния процес по удостояването на кандидата и заемането на съответна длъжност.

чл. 138 от Закона се налага аналогична промяна и в чл. 160. В последвалото обсъждане взеха участие народните представители: Владимир Тошев, Константин Попов, Георги Станков, Славчо Велков, Пламен Манушев, Милен Михов, Спас Панчев, Емил Христов, Христо Гаджев, Симеон Симеонов, Георги Андреев, Николай Цонков. С изказванията беше дадено разяснение на притесненията на Министерството на отбраната. С изключение на един народен, който се изказа против промените, предлагани с чл. 136 по отношение на висшите офицери, изказалите се подкрепиха законопроекта на първо гласуване. В същото време беше подчертана необходимостта, преди разглеждане на законопроекта на второ гласуване в пленарна зала, да бъде прецизирано мястото на изслушването в рамките на процедурата за номиниране с висши офицерски звания и неговия формат. Господин Христо Гаджев заяви готовност, от страна на вносителите, поисканото прецизиране прецизиране да бъде извършено между първо и второ гласуване на законопроекта. В последвалото гласуване участваха 18 народни представители: 1 гласа „против“ и 2 гласа „въздържали се“, Комисията по отбрана прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи

Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. Комисия по труда, социалната и демографската политика – заповядайте,

Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 21 юни 2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 702-01-3, внесен от Министерския съвет. В заседанието участваха генерал-лейтенант о.р. Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната, Ивайло Иванов, заместник-министър на труда и социалната политика, Калина Петкова, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерството

Според вносителите на Законопроекта, ако предлаганата промяна бъде приета от Народното събрание, ще се избегне възможността стартираната пилотна процедура на Европейската комисия да се превърне в официална процедура за нарушение срещу страната ни. Съгласно действащата разпоредба на чл. 203, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили военнослужещите жени ползват в пълен обем правата, произтичащи от общото трудово законодателство, свързани с ползването на различни видове отпуски за отглеждане на малко дете. Военнослужещите мъже могат да ползват само някои от тези видове отпуск и то при смърт, тежко заболяване на майката или когато сами се грижат за отглеждане на детето.

В общото трудово законодателство на страната този родителски отпуск е регламентиран в чл. 167а от Кодекса на труда, като условията и редът за ползването му съответстват в пълна степен на Директива 2010/18/ЕС. Това налага изменение на чл. 203, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в частта на отпуска по чл. 167а от Кодекса на труда, като се предостави възможност на военнослужещите мъже да ползват този отпуск при условията и по реда, предвидени в общото трудово законодателство в страната. По този начин ще се осигури съответствието на разпоредбата на чл. 203, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България с Директива 2010/18/ЕС. Предлаганото изменение ще осигури равни възможности на мъжете и жените военнослужещи да ползват родителския отпуск, въведен с Директива 2010/18/ЕС, при условията и по реда, въведени в общото трудово законодателство на страната, както и ще се постигне синхронизиране на националното право с Директива 2010/18/ЕС. Така ще се осигури и изпълнение на препоръката на Европейската комисия. Заместник-министър Ивайло Иванов представи становището на Министерството на труда и социалната политика, с което се изразява подкрепа за Законопроекта. В проведената дискусия взеха участие народни представители Руслан Тошев и Хасан Адемов. Те изразиха удовлетворението, че с промяната на Закона се осъществява равнопоставеност на правата на жените и мъжете военнослужещи във връзка с отглеждането на децата. Тази промяна дава възможност освен разширяването правата на мъжете военнослужещи, да се осигури равновесие между професионалния и личния живот на работещите в системата на отбраната. Не е за подценяване и това, че с промяната ще се избегне „наказателната“ процедура за неспазване препоръките на Европейската комисия. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 19 гласа „за“, без гласове „против“ „въздържали се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона

го закривам. Утре продължаваме с Доклад на Временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати и Проект за решение по Доклада. Вносител е Временната комисия на 28 юни 2017 г.